na iduću točku, to je – - Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2013. godinu; Podnositelj izvješća je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost temeljem članka 18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Materijal ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Želite. Predsjednik Upravnog odbora akademik Dario Vretenar, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. U 2013. godini djelovanje Hrvatske zaklade za znanost obilježile su relativno velike promjene. Kako je sredinom 2012. godine Hrvatski sabor donio Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, u 2013. otpočela je primjena novih zakonskih odredbi. Izmjene i dopune Zakona o zakladi predvidjele su imenovanje novih članova upravnog odbora. Na konstituirajućoj sjednici upravnog odbora održane 8. svibnja 2013. za predsjednika upravnog odbora izabran je Dario Vretenar s Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu a zamjenikom predsjednika upravnog odbora imenovan je prof.dr. Dean Ajduković s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi se stvorile formalne pretpostavke za otvaranje novih natječaja te što prije osigurali preduvjeti na stavljanje na raspolaganje akademskoj zajednici sredstava za financiranje istraživanja ubrzo nakon svog konstatiranja u drugoj polovici 2013. upravni odbor pristupi je donošenju akata. Na svojoj 4. sjednici 25. srpnja donesen je Statut Hrvatske zaklade za znanost usklađen sa novim Zakonom o zakladi. Na 6. sjednici Upravni odbor zaklade donio je Akcijski plan o raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za iduću godinu. Ciljevi Akcijskog plana su pokretanje novih ciklusa natječaja za istraživačke projekte i uspostavne istraživačke projekte i osiguranje stabilnog financiranja projekata u četverogodišnjem odnosno trogodišnjem razdoblju, raspisivanje natječaja za razvoj karijera mladih istraživača, izobrazba novih doktora znanosti te uspostava cjelovitog programa razvoja karijera na poslijediplomskoj i poslijedoktorskoj razini, uspostavljanje suradnje znanstvenika suradnje znanstvenika sa javnih znanstvenih ustanova i sveučilišta sa istraživačima iz gospodarstva i poslovnog sektora. Važno je napomenuti da Zaklada podupire temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja kao i uravnoteženu raspodjelu sredstava između znanstvenih područja i polja. Upravni odbor je na svojoj sjednici u rujnu 2013. utvrdio tekst pravilnika o izbjegavanju sukoba interesa kojim je odredio osnovna načela prepoznavanja, utvrđivanja i reguliranja sukoba interesa u postupku vrednovanja projekata. Priručnik za vrednovanje projektnih predmeta Upravni odbor Zaklade donio je u listopadu 2013. i kako bi se mogli raspisati natječaji bilo je neophodno utvrditi sve gore navedene akte te su oni prije otvaranja natječaja zajedno sa svojom natječajnom dokumentacijom te kriterijima vrednovanja bili javno dostupni na na mrežnim stranicama Zaklade. Za programe Zaklade u 2013. u državnom proračunu Republike Hrvatske bilo je osigurano 40 milijuna kuna a za isto razdoblje zaklada je raspolagala programskim sredstvima u iznosu od 10 milijuna kuna što je ukupno činilo proračun za programe zaklade u 2013. godini od 50 milijuna kuna. Već 1. listopada 2013. raspisani su natječaji za programe istraživački projekti i uspostavni istraživački projekti. Cilj programa istraživački projekti usmjeren na stvaranje novih i unapređenje postojećih znanja. Programom se financiraju temeljna istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičkih ciljeva. Podržavaju se istraživačke skupine koje se bave međunarodnom ili nacionalnom značajnom problematikom a čiji su voditelji znanstveno prepoznatljivi, posebno vidljivi po postignućima. Uspostavni istraživački projekti dugoročan je instrument s ciljem bržeg uspostavljanja samostalnih istraživačkih … mladih mladih znanstvenika u Hrvatskoj nudeći najbolje vrednovanim mladim znanstvenicima mogućnost osnivanja novih istraživačkih skupina koje se bave modernim i međunarodno kompetitivnim problematikama. Na taj način pridonosi se modernizaciji hrvatskog visoko obrazovanog i istraživačkog sustava i povećanju kompetitivnosti hrvatskih istraživača u europskom istraživačkom prostoru. U 2013. Zaklada je na dva raspisana natječaja zaprimila ukupno 668 projektnih prijedloga. Za program Istraživački projekti prijavljeno je 469 prijava, a za program Uspostavni istraživački projekti 199 prijava. Kao i prethodnih godina, najveći broj projektnih prijedloga zaprimljen je iz prirodnih znanosti, slijedi područje biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, društvenih te humanističkih i biotehničkih znanosti. U postupku vrednovanja projektnih prijedloga sudjelovalo je 44 članova stalnih odbora područja, 167 članova Panela za vrednovanje i 1155 međunarodnih recenzenata. Stalni odbori područja osnivaju se prema znanstvenim područjima. Njihova zadaća je osiguravanje provođenja postupka vrednovanja, određivanje članova Panela za vrednovanje te davanje preporuka za financiranje u Upravnom odboru zaklade. Zaklada je osnovala 6 stalnih odbora područja za prirodne znanosti i tehničke, biotehničke, društvene, humanističke te za biomedicinu i zdravstvo. Popis članova dostupan je na mrežnim stranicama zaklade. Zadaće Panela za vrednovanje uključuju vrednovanje skraćenih projektnih prijedloga, upućivanje projektnih prijedloga na istorazinsko vrednovanje, predlaganje recenzenata, vrednovanje i procjena opravdanosti financijskih planova i etičkih pitanja, rangiranje projektnih prijedloga te izdavanje preporuka za financiranje. Ukupno je kontaktirano 263 mogućih članova Panela za vrednovanje, a 167 prihvatilo je poziv. U samom postupku kontaktirano je 4321 inozemni recenzent, od čega je poziv prihvatilo 1155 ili 30%, odbilo je 1468 ili 39%, a 1151 ili 30% nije odgovorilo na poziv. Ovi postoci su u skladu sa europskim prosjekom u nama sličnim zakladama. Dakle natječaji su zatvoreni u studenom 2013. U prvom krugu vrednovanja bilo je 664 projekta, 409 je upućeno u istorazinsko vrednovanje, 278 bilo je predloženo za financiranje te ih je konačno financirano 237. Postupak vrednovanja završen je kada je na temelju rezultata vrednovanja recenzija i preporuka stalnog odbora područja upravni odbor zaklade donio odluku o financiranju projekta. Sam postupak vrednovanja trajao je 7 mjeseci što smatramo velikim uspjehom. U 2013. godini ured zaklade vodio je i 80 projekata u ukupnoj vrijednosti od 46 milijuna 891 tisuću kunu to su projekti koji su financirani u 9 ranije raspisanih programa zaklade i 3 međunarodna programa, točnije programa u kojima je zaklada financirala uspješno ocijenjene projekte hrvatskih znanstvenika prijavljenih na natječaje Europske znanstvene zaklade, European science foundation, čije su članice zaklada i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Najveći broj projekata u programima zaklade i u programu Istraživački projekti, programu Uspostavni projekti i programu Partnerstvo u istraživanju. Što se tiče međunarodne suradnje kao jednog od ključnih čimbenika koji jamči i unapređuje kvalitetu visoko obrazovanih i znanstvenih ustanova, zakladi je cilj jačanje suradnje odnosno internacionalizacija djelovanja i programa. Na generalnoj skupštini održanoj u svibnju 2013. u Bruxellesu prihvaćena je prijava Hrvatske zaklade za znanost za članstvo u Science Europe. Science Europe je organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, osnovana u rujnu 2011., a okuplja europske ustanove koje financiraju znanstvena istraživanja te ustanove koje provode istraživanja. Ulazak Hrvatske zaklade za znanost u članstvo organizacije Science Europe iznimno je važan korak za razvitak znanosti u Hrvatskoj s obzirom na procese koje Science Europe pokreće na europskoj i svjetskoj razini. Hrvatska zaklada za znanost punopravna je članica Europske znanstvene zaklade, European science Foundation, od siječnja 2008., uz Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti koja je članica već od siječnja 1993. Ta se organizacija polako gasi te Science Europe preuzima i njezinu ulogu. U 2013. godini u tijeku je bilo 12 programa od kojih 8 završava 2013., a ostali u 2014. Za sve Za sve programe tijekom 2013. godine provedeno je vrednovanje periodičnih ili završnih izvješća, a o njihovom prihvaćanju odluku je donosio koordinacijski odbor HAZU i Hrvatske zaklade za znanost. Zaklada je isto tako potpisala Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i kodeksu o zapošljavanju istraživača. Tijekom 2012. provedene su analize rada zaklade koje su temelj strateškog i akcijskog plana da bi se načelo tih dokumenata primijenilo i poštovalo u radu zaklade. vrednovanja tih dokumenata Europska komisija je u svibnju 2013. dodijelila zakladi pravo na uporabu loga …. Stjecanje ovog priznanja … međunarodna je potvrda prepoznatljivih i priznatih procedura i načela koje provodi Hrvatska zaklada za znanost.

na raspravu ove točke dnevnog reda. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine akademiče Vretenar. Pa odmah na početku da kažem, HDZ će podržati ovogodišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2013. godinu. Činjenica je da je zaklada načinila jedan priličan napredak ja bih rekao u financiranju znanosti i uvođenju reda u financiranje znanosti jer je situacija koja je postojala bila zapravo vrlo zabrinjavajuća. izazov koji se javio pred zakladom čiji je upravni odbor konstituiran tek 8. svibnja. Prema tome, on je radio on je radio u toj godini nešto više samo od pola godine je bio taj da zapravo u Hrvatskoj nismo imali natječaja za znanstvene projekte negdje otprilike 7 godina. projekti su se financirali po inerciji sa apsolutno nedostatnim sredstvima, ali nisu se novi projekti raspisivali. u kojoj 9 mjeseci zapravo nije bilo uopće financiranja projekata jer se stvorilo upravo to razdoblje tijekom kojega je zaklada raspisala natječaj a nije bilo financiranje starih projekata. Novi se još nisu počeli financirati i dakle razdoblje od 9 mjeseci bez ikakvog financiranja znanstvenih projekata je jedinstveno u novijoj povijesti jer niti u bivšoj državi, a niti u Hrvatskoj državi nije bilo takvog razdoblja tijekom kojega uopće nije bilo financiranja znanstvenih projekata. Naravno izazov koncipiranja načina financiranja projekata je bio tim veći i čini mi se da je natječaj, vrednovanje koje moram odmah reći bilo uistinu korektno i usprkos nekim prigovorima koji su se javljali, a njih će uvijek biti naravno zapravo možemo svi biti zadovoljni kako je to provedeno. Jer posebno valja istaknuti i relativnu brzinu vrednovanja. Taj cijeli proces je trajao negdje otprilike 7 mjeseci što uzevši u obzir okolnosti i potrebu internacionalnog vrednovanja ni u kom slučaju nije previše. No, sustav je sada uspostavljen i ponavljam mislim da svi možemo biti prilično zadovoljni sa tim kako on funkcionira. Ono s čim ne možemo biti zadovoljni je činjenica da zaklada nema dovoljno novaca. Naime, ako se prisjetimo kako se znanost financirala ranije ona se financirala prvenstveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dok je zaklada kad je bila uspostavljena financirala isključivo neke vrlo kompetetivne projekte jasno određene, jasno omeđene da tako kažem, a većina ostalih projekata, velika, velika većina bila je financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. I onda naravno se dogodilo to da je financiranje potpuno prebačeno na zakladu. Ona je dobila nešto više novaca međutim nego li što je to primjerice imala 2012. godine, ali to ni u kom slučaju i niti izdaleka nije kompenziralo potpuni izostanak financiranja znanstvenih projekata od strane Ministarstva znanosti. Prema tome, to je jedan izazov s kojim se suočila zaklada, suočio cijeli akademski svijet koji radi znanstvena istraživanja, ali s kojima se i mi suočavamo jer mi moramo biti toga svjesni posebice kad ćemo razmišljati i kad ćemo raspravljati o proračunu za sljedeću godinu. Naime, mi moramo biti svjesni činjenice da Hrvatska izdvaja ispod 0,75% bruto nacionalnog dohotka za znanost što je izuzetno malo. Ozbiljne zemlje u pravilu negdje izdvajaju oko 2%, neke čak i znatno više. Prema tome, činjenica je da mi kao zemlja dajemo daleko premalo novaca za znanost iako su nam kad govorimo o znanosti uvijek usta puna toga kako je znanost silno važna, kako je obrazovanje silno važno, kako moramo voditi računa da nas i iz ove teške gospodarske situacije samo mogu izvući obrazovanje, obrazovanje, znanost i sve ono divno što obično govorimo. Ali što onda, a ja to uvijek iznova ponavljam zaboravimo kad glasujemo o proračunu ili kad raspravljamo o proračunu. Činjenica je jedna da je zaklada prošle godine, zapravo bilo je predviđeno da će imati 100 milijuna za znanstvene projekte. Onda je to smanjeno na 79. Ja govorim brojke otprilike. Dakle, to je negdje nešto više malo od 10 milijuna eura. Toliko vam je kolegice i kolege otprilike težak jedan jedini ozbiljni projekt EU financiran od FP7. Jedan jedini, a mi sa tim novcem financiramo svekoliko svekoliko znanstvenu produkciju Hrvatske, sva područja, sva znanstvena istraživanja itd. Može mi netko reći, da nije to sav novac jer negdje još otprilike 50 milijuna će otići u znanstvena istraživanja kroz programske ugovore, a negdje recimo otprilike 30 milijuna za doktorante što isto ima naravno izravne veze sa financiranjem znanosti. Međutim ponavljam, za znanstvene projekte, a o njima govorimo i to je glavna uloga zaklade se daje otprilike koliko u Europi se daje za jedan jedini ozbiljni projekt. I naravno to je jedno ogromno ograničenje kad projekti kod nas, vrlo ozbiljni projekti, dakle projekti koji su međunarodno vrednovani mogu biti financirani do maksimalno 250000 kuna godišnje. Mi hoćemo biti kompetitivni. Mi se želimo uspoređivati sa svijetom i ja mislim da i moramo u znanosti. Međutim, pogledajte ove brojke. Mi se uspoređujemo da onima koji za istraživanje daju po 10, 20 puta više za jedan projekt negoli što to može dati zaklada, smije dati zaklada a to je dakle maksimum od 250000 kuna godišnje. Prema tome, naravno da tu se nalazimo u jednom raskoraku. S jedne strane želimo i svi se zalažemo za svjetske kriterije u vrednovanju znanstvene produkcije što mislim da nije loše, ali s druge strane to financiramo sa sredstvima koja su takva da nerijetko recenzenti, a to ja mislim i akademik Vretenar može potvrditi, nerijetko inozemni recenzenti su u nevjerici kad gledaju projekte koji tvrde da će za, po svjetskim kriterijima upravo smiješne sume, napraviti nekakvu ozbiljnu znanost. I onda nerijetko se događa da oni čak negativno ocijene takve projekte jer drže da je s tim novcima nemoguće napraviti odgovarajući projekt, odnosno proizvesti odgovarajuću kvalitetnu znanost. I to će biti nešto s čim će se suočavati i zaklada jer će sve više zapravo strani recenzenti naviknuti na sume koji oni dobivaju, naravno i tražeći rezultat znanstvenih produkcija za to ali naviknuti na sume koje oni dobivaju da proizvedu da proizvedu određeni znanstveni output smatrati da je tu nešto nenormalno, da je to ili oni koji obećavaju napraviti takve znanstvene radove da su oni neozbiljni, da oni izmišljaju, da oni to neće napraviti, da oni to ne mogu napraviti. I to je nešto o čemu će sasvim sigurno zaklada morati ozbiljno porazmisliti u budućnosti kako zapravo odgovoriti na taj izazov. No, da ne duljim previše mislim da je važno još jedanput naglasiti posao koji je zaklada napravila je dobar, međutim ona sa sredstvima koja su joj bila na raspolaganju ne može napraviti sve one zadaće koje mi kao društvo od Mi moramo obvezatno naći načina da znanost u Hrvatskoj financiramo bolje jer uistinu bez toga mnoge priče koje mi pričamo ostaju samo puste priče, a posebice kad se malo stvari krenu detaljno analizirati. Mi imamo cijela područja koja su recimo ovisna o različitim aparatima, strojevima, instrumentima, kemikalijama itd., na to se plaća to se plaća PDV. I sad pogledajte tu bizarnu situaciju gdje država s jedne strane iz jednog džepa izvadi i stavi onda u drugi džep. Dakle, s jedne strane financira znanost, a onda odmah uzme 25% toga i vrati sebi natrag u džep. Naravno, s time se još više smanjuje taj novac značajna su područja u znanosti koja ovise o različitim instrumentima koji se kupuju i koji se moraju nabavljati na svjetskom tržištu jer naravno nema te proizvodnje kod nas. Prema tome i o tome treba voditi računa da se time još dodatno taj mali mali novac smanjuje. Dakle, da završim, podupiremo Izvješće Hrvatske zaklade za znanost ali plediram na sve kolegice i kolege da se znanost u sljedećem proračunu nađe u puno, puno većem iznosu kako bismo uistinu mogli tvrditi da sve ono za što se mi zalažemo verbalno želimo i stvarno provesti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prijavljene su dvije replike. Prvo će replicirati poštovani kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja se većim dijelom slažem s vama akademiče Reiner, gotovo bih potpisao 90% vaše rasprave, ali radi javnosti ipak moram ispraviti nekoliko činjenica i komentirati da nikada nije prestalo Hrvatska zaklada za znanost. koji idu preko Hrvatske zaklade za znanost sa ciljem prije svega kompetitivnih projekata, projekata izvrsnosti koji će parirati projektima unutar Europe tu je i 150 milijuna kuna koji su namijenjeni za dugoročno namjensko financiranje znanosti na sveučilištima čime je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta prepustilo da taj novac raspoređuju sama sveučilišta i na taj način da se u potpunosti znanost oslobodi političkog utjecaja u odabiru najkvalitetnijih projekata koji se trebaju financirati. Naravno da treba više izdvajati za znanost, ali treba povećati i prihode da bi se onda u rashodima moglo osigurati veći razdjel za znanost. Međutim, ono što sigurno treba inzistirati to su projekti unutar EU gdje je recimo Europsko istraživačko vijeće jedan značajan fond gdje naši znanstvenici osiguravaju novce i na primjer europski fondovi za koje je Riječko sveučilište povuklo 30 milijuna eura upravo za razvoj istraživačke znanstvene infrastrukture. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Jovanović naravno da je kad govorimo o financiranju znanosti točno ovo što ste vi rekli da je je jedna suma novca išla sveučilištima, međutim to je bilo ono što se zove lijepo hrvatski one shop operation. Mi ne znamo hoće li to biti tako i ove godine, hoće li to biti sljedeće godine a ono za što se ja mislim svi moramo zalagati je stabilno i kontinuirano financiranje znanstvenog rada. Ne, jedne godine dati nešto novaca jer ne znamo što će se dogoditi kasnije. Kad govorite da nije točno da nije bilo financiranja to je točno. Dakle, financiranja nije bilo u ovom razdoblju kad su završili stari projekti. Oni su se zadnje dvije godine kao što sam rekao inercijom financirali sa upravo smiješnim sumama novca od po ne znam 10 tisuća, 20 tisuća kuna itd., što nitko ozbiljan ne može misliti da je financiranje znanosti. onda je i to presahnulo i u ovom razdoblju otkad je raspisan natječaj dok nije završilo vrednovanje i dok nisu zapravo sad tek počeli, se doznali rezultati a to je vrlo svježe sad, sad je bilo razdoblje od 9 mjeseci u kojem nije bilo uopće financiranja projekata. Dakle, ne govorim o svemu ostalom. Prema tome, nažalost je to istina. A drago mi je da se slažemo i ja mislim da ćemo se svi s time složiti da trebamo bolje financirati znanost. Da je to ovisno o gospodarstvu to je svakome jasno, to je jasno, samo je pitanje da li mi moramo čekati da naše gospodarstvo se fantastično razvije pa ćemo onda davati novce za znanost ili je istina ono što nerijetko kažemo a nisam siguran da se kroz proračun vidi, a to je da kažemo da mi moramo ulagati u znanost da bi onda to pomoglo razvoju gospodarstva. Hvala lijepa. Drugu repliku iznosi poštovani Ivan Šuker. temeljem podnošenja dokumentacije Ministarstvo financija vraća porez na dodanu vrijednost i na takav način smo pomagali znanosti jer je nelogično ako nekome date novce da mu uzmete 25%. Međutim, od 2012. pod krinkom da ništa ne može biti oslobođeno PDV-a to je ukinuto iako ovo nije oslobođenje nego praktički vraćanje novaca i to je ono što se može riješiti kroz Zakon o izvršenju državnog proračuna jer o tome kako će se izvršavati državni proračun donosi odluku ovaj visoki dom. Međutim, i to i za vatrogasnu opremu nažalost je ta uredba maknuta iz državnog proračuna i na takav način su je u manjem za 25% sredstava, iako kažem opće nije bilo logike da se ta odredba miče iz zakona, mogla je ostati jer znanost tako i tako nema dovoljno novaca, a tih 25% niko ne bi osjetio niti jedan proračunski korisnik da mu fale, a znanost bi se itekako s tim pomogla. Pa kolegice kolegice i kolege kad budemo sljedeći put raspravljali o Zakonu o izvršenju državnog proračuna imajte na umu da podržite prijedlog kluba HDZ-a da se ta odredba vrati natrag u taj zakon. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Šuker, drago mi je da se slažete samnom jer je to nešto što sam i ja apostrofirao kao jednu potpunu besmislicu da država dakle naplati PDV za nešto za što je sama izdvajala novce i mora izdvajati novce u u državnom proračunu. Ono što bih htio podsjetiti je da kad se o tome ovdje raspravljalo smo mi dali amandman kao klub HDZ-a, ali ne jedini, jer moram reći da su i neki vladajući dali amandmane, konkretno profesor Boljunčić kao predsjednik

takva suma novca državnom proračunu apsolutno ne znači mnogo i državni proračun s tim novcem i bez tog novca nažalost je u takvom katastrofalnom stanju da mu i strostruki takav iznos ne bi pomogao, a znanosti ovako podfinanciranoj bi strašno puno pomogao. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani kolega Damir Tomić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, predsjedniče, kolegice i kolege. Evo, drago mi je da se svi slažemo oko toga da ova Vlada radi u korist znanosti i obrazovanja i s tim u vezi dragom mi je da i strategija na Vladi, pa ćemo opet pokazati kako ova Vlada doista brine o tim procesima koji su nam najvažniji i kako želimo dostići neke europske norme nekih zemalja koje u tome prednjače. Što se tiče ovog izvješća klub SDP-a će ga podržati naravno i samo ću taksativno navesti neke stvari koje je predsjednik već naveo zbog podsjećanja. Naime, za programe zaklade 2013. godine u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano je 40 milijuna kuna, a za isto to razdoblje zaklada je raspolaganja programskim sredstvima u iznosu od 10 milijuna kuna što je činilo ukupno 50 milijuna kuna. U 2013. godini došlo je do iskoraka u radu zaklade prije svega izmjenama i dopunama zakona koje su donesene sredinom 2012. zaklada postala središnja ustanova za financiranje znanstveno istraživačkih projekata, to je dosada radilo isključivo ministarstvo. Nadalje, zaklada je u 2013., što je ovdje već rečeno raspisala tri natječaja, dva su raspisana 1. listopada za programe istraživačkih projekti, ispostavni istraživački projekti. Prvi put je došlo do ulaganja sredstava privatne tvrtke u znanstveni, razvoj mladih znanstvenika te 16. rujna 2013. godine raspisan je natječaj za izvrsne znanstvenike u poljofarmaciji. Sada brojke, u 2013. zaklada je na ova dva raspisana natječaja zaprimila 668 projektnih prijedloga, za ovaj prvi istraživački projekt 469, 70,25%, za ovaj drugi 199 ili 29,75%. Kao i prethodnih godina najveći broj projektnih prijedloga zaprimljen je iz prirodnih znanosti 168 odnosno 25%, slijedi područje biomedicine i zdravstva sa 128 projektnih prijedloga, tehničkih znanosti sa 120, društveni sa 108 te humanistički s 92 prijedloga Najmanji broj projekata zaprimljen je u području biotehničkih znanosti 52. Postotak dominacije prijava iz područja prirodnih znanosti na natječaju u 2013. godini nešto je smanjen u odnosu na protekle godine. Omjer zaprimljenih prijava po znanstvenim područjima u programu istraživački projekti gotovo je identičan s omjerom ukupnih prijava. Manja su odstupanja od omjera kod ukupnog broja prijava zamjetna u programu uspostavni istraživački projekti u kojima je najviše prijava došlo ih tehničkog područja. U 2013. godini ured zaklade vodio je 80 projekata ukupno u vrijednosti od nešto preko 46 milijuna kuna. Zadaće ureda zaklade su omogućavanje komunikacije između istraživača i voditelja projekta te vrednovatelja i upravnog odbora. Projekti zaklade u 2013. godini financirani su u 9 programa zaklade i 3 međunarodna programa, točnije programa u kojima je zaklada financirala uspješno ocjenjene projekte hrvatskih znanstvenika prijavljenih na natječaj Europske znanstvene zaklade čije su članice zaklade i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Tu je jasno da je međunarodna suradnja jedna od ključnih čimbenika koji jamči i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja što je prepoznato i u Europi ali i u Hrvatskoj. Stoga je i zakladi cilj jačanje međunarodne suradnje odnosno internacionalizacija djelovanja i programa. U skladu s tim, na kraju ću napomenuti sljedeće, na generalnoj skupštini održanoj 16. svibnja 2013. u Bruxellesu prihvaćena je molba Hrvatske zaklade za znanost za članstvu science Europe, ulazak Hrvatske zaklade za znanost u članstvo organizacije science Europe iznimno je važan korak za razvitak znanosti u Hrvatskoj s obzirom na procese koje science Europe pokreće na europskoj i svjetskoj razini. Na kraju opet, podsjećam klub SDP-a prihvaća ovo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Tomiću, ja naravno neću osporiti ništa od ovog što ste vi lijepo pročitali iz izvješća, što smo svi mogli pročitati, što smo i čuli, itd., ali moram reagirati na vašu prvu rečenicu koja je glasila da se svi slažemo da ova Vlada radi u korist znanosti, vrlo jasno je iz onog što sam ja rekao da to nije točno jer da radi u korist znanosti dala bi u prijedlogu proračuna, a onda biste vi to izglasovali kada smo izglasavali proračun da puno više novaca ode za znanost nego što je to otišlo. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara kolega Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Samo kratko. Brojke vas demantiraju, pogledajte proračune zadnjih 5 godina pa će vam sve biti jasno. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče Upravnog odbora Vretenar. HNS će naravno, ne moram to posebno naglašavati, ali ipak ću reći, podržati ovo izvješće. Činjenica je, istina je, svi su to već rekli, 2013. godina na koju se ovo izvješće odnosi bila je godina velikih promjena, temeljna je ta da je zaklada postala središnja ustanova za financiranje znanstveno istraživačkih projekata i da smo zbog promjene zakona imali imenovanje novog upravnog odbora i iza toga je i donesen iz akata koji služe kao temeljem funkcioniranja zaklade. Među njima je bio i akcijski plan raspisivanja javnih poziva koji je kao svoje temeljne ciljeve naveo pokretanje natječaja za razvoj karijere istraživača i ravnomjeran razvoj znanstvenih područja i polja i za ostvarenje tih ciljeva na raspolaganju je bilo 50 milijuna kuna. Je li to malo novca? Nije. Je li to dovoljno? Nije. Nažalost. I onda se u listopadu te godine dogodio i taj, nama se čini, ključni korak, raspisani su dakle konačno natječaji za programe istraživački i uspostavni istraživački projekti. Ali ja bih ovdje u ime kluba HNS-a htio naglasiti i natječaj koji je raspisan na temelju ugovora o donaciji iz gospodarstva. Radi se o vrlo malom iznosu u odnosu na ukupni iznos od 50 tisuća kuna, dakle 0,1%, jedan promil, ali nam se čini kao važno naglasiti, važno istaknuti, to je nešto što treba naravno u godinama koje dolaze posebno i poticati i razvijati zanimljiv detalj u toj donaciji je da je ona došla iz farmaceutske industrije koju i industrijska strategija RH koja će uskoro doći u proceduru, ja se nadam isto prepoznaje kao jednu od ključnih grana hrvatskog gospodarstva, kao jednu od … grana hrvatskog gospodarstva na kojem se i oporavak i razvoj i rast hrvatskog gospodarstva u budućnosti mogu i trebaju temeljiti. I tu se naravno u tom smislu otvara nada da će i Zaklada za znanost uspjeti ojačati taj dio financiranja projekata kroz donacije donacije i novac iz gospodarstva i da će i zaklada u tom općem projektu povezivanja hrvatske znanosti i hrvatskog gospodarstva, ali ne samo hrvatske znanosti i hrvatskog gospodarstva, tu se uvijek radi o projektima koji svaki od njih u raznim omjerima imaju i međunarodnu komponentu, da će ih Hrvatska zaklada za znanost u tom smislu biti važna karika u tom lancu povezivanja znanosti i gospodarstva. Ja naravno neću sada više, nemam namjeru nabrajati sve ono što je i poštovani predsjednik upravnog odbora i kolege ispred mene su govorili o programima međunarodne međunarodne suradnje koju treba također stalno poticati, jačati, o imovini i prihodima zaklade, sve to zaista i piše u izvješću. Ono što je za nas saborske zastupnike po našem mišljenju vjerojatno najvažnije je ono što bi trebalo biti, ono što se očekuje. Mi nažalost ovom prilikom nećemo razgovarati o strateškom planu, ali ono što je neupitno je da nam trebaju stabilni sustav financiranja sa naglaskom na stabilni, da da nam treba ravnomjerni razvoj istraživanja u svim područjima znanosti, da nam treba bolja povezanost znanosti i gospodarstva i da nam treba uspostava programa razvoja karijera mladih istraživača. Posebno je važno jačanje međunarodne konkurentnosti naše znanosti i integracija Hrvatskog znanstvenog sustava u europski istraživački prostor, to je dakle ono što se u izvješću navodi kao zaključak, kao poruka nama, meni se čini, svima koji odluke relevantne za taj područja donosimo, kao poruka za budućnost. Mi, ponavljam, podržavamo i ovo izvješće i u njemu navedene ciljeve za budućnost i prije nego što završim, moram se naravno osvrnuti na problem financiranja, mi smo svi bolno svjesni, uopće neću ulaziti u razloge sada, ali mi smo bolno svjesni ograničenja s kojima smo suočeni kad se govori o financiranju bilo čega u Hrvatskoj pa tako onda i znanosti i obrazovanja i znanja. Nažalost koji put i posebno onda znanosti i obrazovanja i znanja i jedino što ja mogu s ove pozicije i sa pozicije u kojoj se mi nalazimo izraziti opetovano, priznajem, nadu da će u proračunima koji su pred nama biti više svijesti i više volje da se sredstva rasporede, zaista tako da omoguće razvoj, i to ravnomjeran razvoj u hrvatskoj znanosti. Ali, i s time završavam, također želim naglasiti i da ćemo uspjeti u većoj mjeri kroz razne metode i raznim alatima privući sredstva i iz raznih drugih izvora, iz raznovrsnih fondova koji su tu na raspolaganju i iz ove suradnje gospodarstva i zaklade za znanost koju sam, iako se radilo o malom iznosu u 2013., ali istaknuo kao, nama se čini, posebno … /Govornik se uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kolman, javio sam se za repliku upravo da istaknem ovo o čemu ste vi govorili jer je to jedna od ključnih poruka. Dakle, ne trebamo se zavaravati da ćemo iz proračuna moći osjetno povećati dio koji izdvajamo za znanost, ali suradnja s gospodarstvom, transfer tehnologije i ono što je danas i na Vladi usvojeno u vezi strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, ključno poruka. Ova mala priča jedne farmaceutske tvrtke gdje su sami došli u ministarstvo i ponudili se da financiraju jednog mladog znanstvenika je zapravo dobar putokaz. tisuća kuna za najveće gospodarske subjekte u Hrvatskoj u godini dana ne znači ništa, ali neka 20 njih izdvoji 50 tisuća kuna mi smo došli do milijun kuna u jednoj godini. I odmah treba reći ono što je problem hrvatske znanosti i hrvatskog gospodarstva da usporedbi sa Europom i sa svijetom doktori znanosti se uglavnom kod nas na sveučilištu bez ikakve veze sa gospodarstvom i to je nešto što treba dugoročno mijenjati. Na repliku odgovara uvaženi Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Jovanović, slažem se apsolutno i ja sam zato i posebno istaknuo taj primjer, sve što ste rekli potpisujem. Ali vi se sjećate i sa sjednica odbora i u nekim našim komunikacijama da sam ja uvijek smatrao da bi i unutar zadanih okvira kojih smo svi svjesni i koji su realni takvi kakvi jesu da bi se možda moglo, a sigurno trebalo naći prostora da se nekom preraspodjelom malo više nađe novca za znanost i obrazovanja. Ali slažem se u potpunosti mi ne možemo samo visiti na proračunskim sredstvima niti u jednoj djelatnosti tako niti u ovoj. Alternativni novi, drugačiji izvori financiranja su nešto prema čemu trebamo ići satno svuda uvijek pa tako i ovdje. Ali s time ću i završiti, problem je da nama u financiranju znanosti treba i stabilno, relativno stabilno i predvidivo financiranje barem u nekim okvirima tako da mi se ne možemo tu opet početi samo oslanjati na fondove na donacije iz gospodarstva dakle na više ili manje nepredvidive u tom smislu srednjoročne i dugoročne stabilnosti i predvidivosti izvora. Javio sam se zapravo za riječ da naglasim ono što ste vi i sada u ovom odgovoru na repliku naglasili, a to je da nama treba stabilno financiranje znanosti. Stabilno financiranje, međutim prevedimo na jezik koji je lako razumljiv svima je upravo ovo iz proračuna, to je jedino stabilno financiranje. Mistifikacija dva ostala izvora financiranja u ovom trenutku samo šalje jednu štetnu poruku. Zašto kažem mistifikacija? Prvo idemo vidjeti gospodarstvo, apsolutno apsolutno silno bi bilo poželjno da gospodarstvo sudjeluje u financiranju zdravstva jer je to tako u mnogim zemljama sa znatno razvijenijom znanošću nego što je naša, ali i gospodarstva. U Hrvatskoj je gospodarstvo u katastrofalnom stanju s jedne strane i nemamo kuda to financirati, to gospodarstvo nema od kuda to financirati s jedne strane, a s druge strane na ovaj način donacijama da, međutim plediranje na dobru volju bogatih tvrtki bojim se neće uroditi plodom ako se i poreznim sustavom odnosno promjenama poreznog sustava to ne uredi neće ovih 50 tisuća kuna možda biti za neku tvrtku 80 tisuća, nego možda za njih to bude 20 tisuća ako mi pametnom poreznom politikom to riješimo. To ovaj čas nije slučaj, recimo to vrlo jasno. I druga mistifikacija europski fondovi. Europski fondovi postoje, oni imaju jako puno novaca, međutim tko god je ikakve veze imao sa europskim fondovima na bilo koji način zna koliko je paklenski teško dobiti novac iz tih fondova. Kada uspijete dobiti on je značajan novac i on je ozbiljan novac, međutim tu od najboljih ekipa iz cijele Europe uspije jedna ili dvije, a preostalih 20 ili 30 koje je uložilo ogromni trud i svi su vrlo ozbiljni, nažalost ne uspiju. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Reiner, pa da ja se u principu slažem, ja sam rekao da treba apsolutno na sve moguće načine jačati ove druge razne moguće izvore financiranja, ali slažem se da nama treba izvor financiranja koji je stabilan i predvidiv i koji u ovim okolnostima u kojima se nalazimo kojih moramo biti svjesni ali možda bismo mogli pronaći neku zalihu negdje nekom preraspodjelom da se to pojača. gospodarstva je i taj da ne možemo se samo oslanjati na suradnju znanosti i gospodarstva jer je gospodarstvo samo po sebi je pitanje u kojim područjima će financirati istraživanja i koja vrsta istraživanja ih zanima, to je jedno, a pogotovo u hrvatskim okolnostima gospodarstva koja i onako ne samo zbog krize nego zbog opće veličine gospodarstva zbog raznovrsnosti djelatnosti je tu vrlo ograničena. Dakle to može biti dodatni apsolutno izvor i to treba poticati i jačati, ali slažem se da to ne može biti temelj na koji se kao jedini oslanjamo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu pa priliku da govori dobija Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče, kolegice i kolege. Prije godinu dana smo raspravljali o tome kako bi zaklada trebala postati krovna organizacija hrvatske znanosti. Bila je to u svjetlu zakonskih promjena i u svjetlu prilagodbe koje je zaklada prolazila toj zakonskoj podlozi odnosno svojoj novoj ulozi u hrvatskoj znanosti koju bi trebala imati. Rekao sam tada da će biti jako zanimljivo pratiti koje rezultate će polučiti ova zakonska promjena odnosno kako će se zaklada ponašati, kako će se to odraziti na znanost i evo sada pred nama su i prvi rezultati upravo tih mjera. prije nego što krenem na kratki osvrt na ovogodišnje izvješće, htio bih samo u nekoliko kratkih crta podsjetiti na ono o čemu smo raspravljali prošle godine. Prije svega znači 2012.prije 2 godine obilježeno je 10 godina rada zaklade, jako smo puno pričali tada o tomu kakvu je ulogu zaklada u znanosti imala ona se sada potpuno promijenila kao što možemo vidjeti iz sadašnjeg izvješća iz financijskih pokazatelja itd., ali ali bitno je reći da tek nakon 10 odnosno 11 godina djelovanja je zaklada dobila onakvu formu kakvu je po nekima od početka trebala imati. Također je zaključen i prvi ciklus "velikih znanstvenih projekata" započetih 2011.godine, a kako sam i prije rekao dakle u 2012. godini smo promijenili zakonski okvir odnosno Zakon o zakladi te je upravo ta godina bila prije svega teška za Zakladu budući da je morala proći čitav niz prilagodbi. Ali također bila je izazovna i za znanstvenike, odnosno znanstvene projekte koji su se financirali upravo iz zaklade. O tome je nešto i bilo riječi i tada u raspravi ali zaklada je učinila sve unatoč i dijelu i paraliziranost zbog promjene zakona, izbora upravnog vijeća itd. da se znanost, odnosno započeti projekti i dobri projekti i dalje nastave financirati. Dakle započeta je preobrazba centralno financijske institucije hrvatske znanosti i sada je pred nama dakle su rezultati upravo te preobrazbe. Što se tiče rada zaklade u 2013. godini tu su neki podaci koje valja ponovno podcrtati i istaknuti. Kaže da u politici valja ponavljati stvari pa onda neke ću ponoviti i ja. Prije svega zaklada je provela tri natječaja, dakle kao što je već i spomenuto istraživački, uspostavni istraživački projekti i ABBVIE-HRZZ natječaj koji sam ja želio posebno podcrtati, to mi je evo kolega Kolman uzeo i kolega Jovanović ali kako sam rekao valjda ponavljati pa ću ja ponoviti ponovo. Prošle godine pričali smo o tome da udio znanstvenih projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije u našoj znanosti nezadovoljavajući, odnosno da naši znanstveni projekti trebaju tek proći, odnosno znanost kao takva proći prilagodbu tome da dio novca svakako crpe iz tih fondova. Međutim ono o čemu smo raspravljali, što je ostalo nekako možda u drugom planu toga je upravo povezanost gospodarstva i same znanosti. Ovo je dobri pokazatelj, ovo je pokazatelj koji ohrabruje i ja se nadam da ćemo sljedeće godine razmatrajući izvješće za ovu godinu moći svjedočiti više takvih projekata. Zašto? Prije svega ova tvrtka je sama došla u Ministarstvo znanosti, odnosno sama se ponudila zakladi, dakle možemo reći da u dijelu naših poduzetnika, velikih poduzetnika dakle ovdje pričamo o farmaceutskim tvrtkama, ali vjerujem da ima još takvih postoji svijest o potrebi povezivanja sa znanosti, potrebi ulaganja u znanost i svih benefita koji iz toga mogu proizaći. Dakle, to je dobar smjer kojim se krećemo. U budućnosti kažem volio bih da imamo više takvih primjera. Odnosno i sami znanstvenici, odnosno znanost kao takva ali i poduzetnici prije svega veliki poduzetnici morati će shvatiti i orijentirati se upravo na ovakve, ja bih ih sada nazvao …/Govornik se ne razumije./… gospodarstva i znanosti koji na kraju mogu rezultirati tehnološkim razvojem, transferom tehnologija i ono što je nama svima u cilju gospodarskim razvojem. U izvješću smo vidjeli i zavidne statističke podatke. Dakle, ako govorimo o istraživačkim projektima, zaklada je zaprimila 469 prijava što čini 70,2% sveukupnih prijava, za uspostavne istraživačke projekte 119 prijava, odnosno 29% i ovaj dakle samostalni projekt, odnosno projekt financiran od strane privatnog kapitala odnosno tvrtke. No, ono što je meni zanimljivo ovdje istaknuti je sama struktura prijavljenih projekata. Pa tako vidimo da prirodne znanosti vode sa 25% dakle jednom četvrtinom sa 168 projekata, biomedicina i zdravstvo su drugi sa 128 projekata, tehničke znanosti 120, društvene 108, humanističke 92, dok su biotehničke samo 52 prijavljena projekta. Dakle, bilo je i nekih rasprava da se možda čak i previše humanističke i društvene znanosti favoriziraju. Ako vidimo ove statističke pokazatelje, ako zbrojimo broj projekata vidjeti ćemo da to nije tako. I posebno mi je drago istaknuti da postoje naši znanstvenici, resursi koji mogu upravo iz egzaktnih znanosti, dakle iz prirodnih i iz biomedicinskih i zdravstvenih ponuditi itekako vrijedne znanstvene projekte. Ono što bih ja posebno istaknuo, što nisam čuo da je do sada u raspravi spomenuto je da je naša zaklada za znanost primljena u članstvo science Europe. To doživljavam kao i priznanje rada zaklade, njezinoj ulozi koju preuzima u znanosti ali i nastavku razvoja kako same zaklade tako i znanosti u Hrvatskoj. Također valja istaknuti međunarodne projekte, znači tri međunarodna projekta, odnosno programa u kojima je zaklada financirala uspješno ocjenjene projekte hrvatskih znanstvenika prijavljenih na natječaj Europske znanstvene zaklade. Dakle European science fundation čije su članice zaklada i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle to je isto jedan korak koji će u budućnosti biti vjerojatno više prisutan i …/Govornik se ne razumije./… u financiranju znanstvenih projekata. I također ono što treba reći da je zabilježen, ako govorimo o financijskim pokazateljima i višak prihoda u visini nešto manjoj od 30 milijuna kuna koja i nadam se da će onda i na godinu biti plasirani ponovno u znanost i u projekte koji budu pozitivno ocjenjeni. Da zaključim, mislim da ovo izvješće nam pokazuje da smo krenuli u dobrom smjeru, da naravno ima još puno stvari na kojima treba raditi, dakle to je prije svega suradnja znanosti i gospodarstva ali da očito pomaci postoje u svim vidovima, dakle i što se tiče financiranja iz europskih fondova, što se tiče tiče prepoznavanja znanstvenih projekata od strane gospodarstva i što se tiče transformacije same zaklade. Zbog svega navedenoga podržati ću ovo izvješće. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Pojedinačnu raspravu sada će iznijeti uvaženi Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine Vretenar. evo meni je veliko zadovoljstvo što svoju prvu raspravu u Saboru po povratku sa funkcije ministra imam upravo na ovu temu jer smatram da sve ono što je Hrvatska zaklada za znanost učinila u ovom periodu od kada radi po novom zakonu hvale vrijedno i pokazuje u kojoj mjeri se kvalitetnim radom, kvalitetnih ljudi može neprestano unaprjeđivati hrvatska znanosti. I prije je Hrvatske zaklada za znanost dobro radila i dok ju je radio prof. Kostović i prof. Lučin ali ovaj saziv Hrvatske zaklade za znanost temeljen novog zakona koji je donio ovaj Sabor imao jedan novi zadatak. Zadatak uskladiti i financiranje hrvatske znanosti i upravljanje hrvatskom znanošću sa nekakvim europskim smjernicama, smjernicama, sa europskih iskustvima a to znači napustiti državni model upravljanja znanošću i opredijeliti se za model gdje država samo nadzire znanost. Dakle, prije je veći dio projekata, odluka se donosila praktično u političkom dijelu, u ministarstvu, od administrativaca, ponekad i po političkom ključu, a sada zahvaljujući i prvim iskustvima upravo temeljem rada Hrvatske zaklade za znanost u 2013. godini vidimo da jedini kriterij koji se vrednuje pri odabiru projekata je izvrsnost, kompetitivnost, kvaliteta. Prema tome, moje iskrene čestitke gospodinu Vretenaru i njegovom timu. Mislim da je odradio sjajan posao i da će sva iskustva koja su stjecana tijekom 2013. Biti garancija da će hrvatska znanost biti ravnopravni član europskog znanstvenog istraživačkog prostora. Treba reći da danas se nekoliko puta čula riječ stabilnost. Da, ovaj model kroz financiranje Hrvatske zaklade za znanost znači stabilnost proračunskog financiranja koji će se iz godine u godinu povećavat. 50, 75, 100 milijuna kuna bio je plan u proračunu ove Vlade, a istovremeno kroz programske ugovore za namjensko financiranje koja su prepuštena sveučilištima. U tim ugovorima je zajamčena stabilnost jer se garantira 150 milijuna kuna u naredne 3 godine, dakle 50 milijuna kuna godišnje. Dakle to je stabilnost, ona je zagarantirana i ne može ni na koji način biti dovedena u pitanje. Ono što posebno treba naglasiti, da ovim modelom financiranja, kako planira Hrvatska zaklada za znanost, to je dakle doći negdje do brojke od 700 kompetitivnih projekata na kojima će raditi i 1500 novih mladih istraživača i na taj način se upravo kroz ovaj model osigurava i obnova istraživačkog kadra na našim sveučilištima. Naravno, govorim o 2013. godini ali treba spomenuti da je upravo ovih dana raspisan natječaj Hrvatske zaklade za znanost za izbor 250 znanstvenika, postdoktoranata, za što je Hrvatska Vlada osigurala 30 milijuna kuna. Dakle dovoljno je staviti brojke na papir i vidjeti da unatoč restrikcijama proračunu ako gledamo resor Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koliko god ta sredstva bila nedostatna ona su rasla od 2011. preko 2012., 2013., 2014. Sredstva u proračunu namijenjena znanosti su rasla iz godine u godinu. Prema tome, to je znak da je za ovu Vladu zaista i obrazovanje i znanost na prvom mjestu, a cilj koji je Vlada sebi postavila i koji će nastaviti neka druga Vlada, bez obzira da li ona bila sa predznakom SDP-a ili nekog drugoga je da izdvajanje iz proračuna koje danas iznose 0,76% 2020. godine budu 1,4%. To je jedini način da osiguramo da znanost istovremeno bude i jamac razvoja gospodarstva. Statistika pokazuje vrlo zorno, zemlje koje su prije 10 godina izdvajale najviše za znanost danas imaju najveći rast BDP-a. Dakle tu ne treba otkrivati toplu vodu. Veća ulaganja u znanost dugoročno će značiti i veći rast BDP-a, više radnih mjesta, a onda i više izdvajanja za znanost i ulazimo u začarani krug koji će garantirati da se u Hrvatskoj živi bolje, kvalitetnije, duže i zdravije. Ja vam još jedanput gospodine Vretenar čestitam i želim vam da jednako uspješno nastavite rad kao što je to bilo u ovih godinu i pol dana. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Jovanović, ja se s vama na vašoj bivšoj funkciji često nisam slagao, a sad se slažem sa većinom ovoga što ste rekli. s čim se uistinu ne bih složio, ali mislim da ćete se i vi zapravo sa mnom složiti, onda je pitanje dinamike. Ja ne bih bio sretan da u Hrvatskoj, bez obzira što će to biti jedna druga Vlada, 2020. godine bude svega 1,4%. Ja mislim da mi moramo svi zajedno inzistirati da se ovih 0,75 ili 0,76% zajedno inzistirati da se ovih 0,75 ili 0,76% puno prije podigne i na više. Ja mislim da mi moramo inzistirati na tome da i mi dođemo na 2% jer naš BDP naš BDP je nizak, prema tome i taj postotak nažalost je nizak koji dajemo za znanost, a želimo biti kompetitivni sa onima koji izdvajaju po 10, 15, 20 puta više za projekte. slažući se sa većinom onog što ste rekli ja plediram na sve nas da se založimo da taj tempo bude veći i da mi budemo ambiciozniji, da nestanemo …, da puno prije postignemo 1,4 a da do '20. probamo proći 2 ili 2,5. Hvala lijepo. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Ja nemam ništa protiv da bude i 2,8 2020., ali naravno treba biti realan i treba znati stanje našeg proračuna i projekcije kako će se gospodarski rast odvijati. Međutim, i ovom prilikom bi naglasio u kojoj mjeri je znanstvena zajednica doprinijela općenito rastu rastu BDP-a u Hrvatskoj vrlo kvalitetnim povlačenjem europskih sredstava zato što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najuspješnije ministarstvo Hrvatske Vlade koje je u protekloj godini … 115% od planiranih proračunskih sredstava i prvo je povuklo sredstva europskih strukturnih fondova u vrijednosti 30 milijuna eura koji su upravo upravo namijenjeni jačanju znanstveno-istraživačke infrastrukture koja onda može značiti i uspješnije povlačenje sredstava iz europskih fondova. Spomenut ću ovom prilikom i da Hrvatska zaklada za znanost ima još jedan novi posao, a to je da Fond jedinstva uz pomoć znanja također sada dio Hrvatske zaklade za znanost, a i njegov zadatak je povezivanje dijaspore naših istraživača i stvaranje pretpostavki za uspješnije povlačenje sredstava iz europskih fondova. U pojedinačnu raspravu sada se uključuje poštovani Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala lijepa. Drago mi je da je kolega Hajduković istaknuo elementarnu činjenicu, a to je da aktualni rad zaklade za znanost se približio onom što je od početka bilo planirano kao strategijski iskorak tj. da Nacionalna zaklada za znanost koja je rađena mnogo više po uzoru na National science foundation iz SAD-a nego bilo što drugo, dakle na najbolji način troši javne novce za unapređenje znanosti koji će na taj način unapređivati gospodarstvo. Pri čemu je u Hrvatskoj ta zaklada imala još jednu dodatnu zadaću a to je da bitno mijenja znanstvenu politiku, da uvodi novu znanstvenu politiku jer je trebala financirati strategijske projekte, nekolicinu najboljih i na taj način raditi kompetitivnu znanost u Republici Hrvatskoj sa naravno primarnom primjenom u Republici Hrvatskoj. Zaklada je imala svojih koncepcijskih i svojih financijskih glavinjanja. Jedno vrijeme na žalost je radila sve ono što je trebalo, oprostite jedan dio onoga što je trebalo raditi Ministarstvo znanosti, a nije radilo, jedan dio, u jednom periodu zaklada uopće nije financirana. Dakle, država nije u nju ulagala. Ne znam da li želite da vam čitam godine, ali to su one godine u kojoj smo mi stalno plazili jezik da tako kažem ali nas nitko nije čuo. I došla je sad ovdje dokle je došla redefiniranjem svoje djelatnosti i ja se nadam da ćete u tome ustrajati. Posebno mi je drago, dakle po mom je sudu Nacionalna zaklada za znanost ili Hrvatska zaklada za znanost kako se sada zove najbolje što imamo u Republici Hrvatskoj što se tiče znanosti ja se nadam da ćete u tome ustrajati, da nećete popustiti različitim pritiscima i interesnim grupama nego da ćete raditi po proklamiranim principima oko kojih se dogovorite. U tom pogledu mi se čini da treba istaknuti dva ili možda tri elementa. Jedan je da Hrvatska se kao što znamo nalazi u teškoj situaciji i da onoga konja koji najbolje vuče kola treba najviše hraniti i pojiti da tako kažem. Ja bih bio sretan kada bismo mi postigli politički konsenzus da napravimo jedno eksplozivno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata u prvom razdoblju prvenstveno primijenjenih. Dakle, s transferom tehnologije i da jedan veliki dio sredstava ili znatno veći dio nacionalnog proizvoda financiramo u znanost, a onda da se država odgovarajućom dinamikom povlači. Na žalost u Hrvatskoj kao što znate nema velikih privatnih investicija u znanost, gospodarskih kako god hoćete i na državi je onda da potakne taj novi ciklus razvoja temeljen na znanju ili na znanosti i na taj način dade svoj doprinos i posredan ali i neposredan putem Nacionalne zaklade za znanost. Volio bih kada bismo razmislili i još o dvije, tri poteškoće koje su vezane uz znanstvenu politiku u Republici Hrvatskoj. Mi u ovom trenutku nemamo riješen, definiran, a pogotovo srednjoročno planirani odnos između tzv. institutske ili institucionalne znanosti i tzv. projektne znanosti pa je ministarstvo prepustilo svoj dio posla oko projektne znanosti što je bilo planirano već 2002. godine. Trebalo nam je 12 godina da to napravimo, ali će i dalje financirati institutsku znanost. I dalje će financirati jednim dijelom institucionalnu znanost putem sveučilišta i možda čak nekih privatnih instituta. I meni se ta situacija čini nezdrava. Izlaz iz te nezdravosti ili da liječnički velim medicinu ili lijek ja vidim na dva načina. S jedne strane jedan dio javnih instituta koji je iščupan sa sveučilišta '92. i treće godine bi bilo optimalno reintegrirati u sveučilišta jer bi instituti dobili šire područje djelovanja, jer bi sveučilišta dobila nove ljude, nove prostore, novu opremu, a i dalje bi se ljudi bavili primarno istraživačkim poslom. Drugi dio je da zaklada financira i tzv. institucijsku znanost, institucijska znanstvena istraživanja i da se jednakim kriterijima, ali u različitim omjerima time bave. Zaklada bi po mome uvjerenju trebala financirati znanstvenu izvrsnost što je samo jedan aspekt bavljenja znanstveno-istraživačkom djelatnošću. Da bi stvar mogla funkcionirati ta znanost mora biti uvjetno rečeno masovna. i posve je logično da mi u znanstveno-istraživačkim, oprostite znanstveno-nastavnim zvanjima budemo najprije izabrani u znanstvene kategorije, pa onda bivamo dograđivani u nastavne kategorije. Dakle, i bilo bi mi drago kada bi jedna jedina kuća da tako velim, zaklada financirala i izvrsnu znanost. Dakle, iskoračivu i kompetitivnu i ovu uvjetno rečenu masovnu znanost. Drugo, ja bih jako volio kada biste u svim ugovorima koje biste potpisivali sa nositeljima projekata obavezali nositelje projekata, ali i javne institucije na ono što smo nekada činili, a to je da je oprema nabavljena javnim novcem zajednička oprema i da svi imaju jednako pravo koristiti. imamo neke opreme koje ako sam dobro čuo korištena pet, sedam, deset posto, a ljudi u nekim centrima nemaju mogućnosti da koriste opremu jer takvu opremu ili nemaju ili imaju zastarjelu itd. Dakle, to bi također bila jedna pripomoć radu u znanstveno-istraživačkim djelatnostima. I treće kolegice i kolege, ne mogu u ovoj točki dnevnog reda odoljeti porivu da vas podsjetim na redefiniciju bogatstva. Nekada je bogatstvo tradicionalno gledano građeno na prirodnim resursima. Od otprilike 19 stoljeća je bogatstvo građeno na industrijama i industrijskim potencijalima. Od sredine 20 stoljeća na ovamo je potencijal bogatstva u znanju, u znanju, prvenstveno u znanosti. I ako tu zakažemo onda mi kao mala zemlja nemamo nikakve šanse. I stoga vas molim akademiče Vretenar pomognite vam, a mi ćemo vam pomoći koliko možemo. Vičite, da sa 50 milijuna ne možete ništa ozbiljno napraviti u znanosti, a mi ćemo onda svojim kritičkim primjedbama pokušati promijeniti to u proračunu upravo iz ovog strategijskog nastojanja da novi ciklus proizvodnje novih vrijednosti potegnemo iz znanosti. Krajem prošlog stoljeća je u najrazvijenijim zemljama više od 50% BDP-a došlo iz tzv. usluga, dakle ne iz brutalne hardware proizvodnje nego iz usluga odnosno iz unovčene prodaje znanja ili znanosti i male zemlje jedino na taj način mogu prosperirati. Eto kolegice i kolege da ne duljim dalje to bi bile moje poruke i kolega Vretenar vama i vašim ekipama želim puno uspjeha u radu iz čisto egoističnog razloga da nam bude bolje. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo, poštovani kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Flego me podsjetio na jednu vrlo važnu temu unutar ukupne hrvatske znanosti koja samo jednim dijelom se tiče Hrvatske zaklade za znanost ali sigurno i nju ali budući da vidim da je ministar Mornar ovdje da i on sluša pa da ostane i ta poruka za njega, a to je da se upravo radi jedna evaluacija svih znanstvenih instituta u Hrvatskoj što je na tragu ovog prijedloga kolege Flege da dio tih instituta sigurno treba opstati samostalno, dio se treba spojiti, dio treba ugasiti a dio treba uključiti u sveučilišta. I na taj način osigurati da se novci kojih drage kolegice i kolege nemojmo bagatelizirati ipak ima puno samo se ponekad ne troše dovoljno svrhovito. Treba još podsjetiti da će ministar Mornar imati ugodnu ili možda tešku dužnost da uskoro proglasi znanstvene centre izvrsnosti. Dakle, uz sve ove projekte koji se financiraju iz proračuna će se financirati i znanstveni centri izvrsnosti. Na natječaj se prijavilo 40-ak njih, do kraja godine biti će izabrana 2, 3 ili 4 koji će biti još jedan način poticanja izvrsnosti i kompetitivnosti hrvatske znanosti. Drugu repliku iznosi Mirela Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani kolega Flego ja se apsolutno slažem sa svime što ste vi rekli i tu bih htjela podsjetiti na jednu činjenicu da postoji jedna potpuno usklađenost između stupnja gospodarskog razvoja i ulaganja koju neka zemlja ulaže u znanost, obrazovanje i tehnologiju. Nažalost, u Hrvatskoj je taj postotak jako nizak, 0,75% BDP-a. U razvijenim državama je on oko 3%. Cilj koji si je zadala Europa je da to na razini Europe bude 3% jer bez ulaganja u znanost, u tehnologije nema apsolutno nikakve mogućnosti da se bilo koje društvo razvija i u onom segmentu koji je nama u ovom trenutku najvažniji gospodarski razvoj. I u tom smislu ja doista smatram da ovih 50 milijuna kuna nije dovoljno kako bismo napravili ovaj izuzetno važan i kvantni iskorak i nadam se da će ubuduće političke elite ipak promijeniti svoj pristup znanosti i tehnologiji. Hvala vam lijepa. S obzirom da smo mi toliko dugo zaostajali za ovih 3% razvijenih zemalja čiji je nacionalni dohodak znatno veći od našeg ja bih priželjkivao 4 ili 5% u ovoj eksplozivnoj fazi znanosti, pogotovo primijenjene znanosti i hajde da razmislimo svi zajedno gdje bismo mogli iscijediti iz proračuna te novce i podariti ih onima koji bi nas mogli najbrže i najlakše izvesti. Sigurno će vas zanimati moj stav o novim znanstvenim istraživanjima. Nova znanstvena istraživanja su redovito, uvjetno rečeno, zelena. Dakle, riječ je o održivom razvoju i prijateljskom prema okolišu. One tehnologije koje su prljave su manje-više stare i sele iz razvijenoga svijeta a mi bismo naravno sa ovim našim znanstvenim inovacijama i tu mogli biti inovativni. A imamo a možemo skoro reći na sreću imamo sačuvanu ali nažalost nemamo industrijski okrnjenu prirodnu okolinu pa bismo i tu mogli naći naših potencijala za razvoj. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Slijede završne riječi predsjednika Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost akademika Daria Vretenara. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici dozvolite da zahvalim na podršci koju pružate i koju Hrvatski sabor pruža Hrvatskoj zakladi za znanost. Stjecajem okolnosti Izvješće za 2012. godinu podnio sam u studenom prošle godine i tada smo najavili cijeli ovaj niz aktivnosti o kojima sam danas podnio prvo izvješće. Doista ovih 50 milijuna kuna koje smo dobili sad su prvi rezultati, mi smo prešli sa jednog ekstenzivnog financiranja u kojem je bilo preko 2000 fragmentiranih malih projekata na jedan sustav u kojem sada imamo oko 250 projekata. samo kao najava onoga što zaklada u ovom trenutku pokušava napraviti, upravo je dovršen natječaj za oko kako je rekao i gospodin Jovanović, za oko 250 poslijediplomaca, doktoranata koji se sada mogu potpuno priključiti upravo ovim projektima koje smo odabrali. Dakle, svi projekti koji su dodijeljeni sada mogu dobiti još i mlade doktorante koji će sudjelovati u tom radu i koji će svoje doktorate raditi tijekom 4 godine koliko ti projekti traju. Isto tako upravo su raspisana još dva natječaja za istraživačke projekte i uspostavne istraživačke projekte u jednakom iznosu kao i prethodni koji će biti zatvoreni u rujnu gdje mislimo da ćemo uspjeti još 250 projekata pokrenuti, a u rujnu se pokreće natječaj za suradnju s gospodarstvom kakva je već imala partnerstvo u istraživanja kakve je zaklada imala gdje su projekti pola pola. Pola sredstava daje zaklada a pola sredstava daje gospodarstvo, ali zapravo tu država daje puno više od pola jer u novčanom iznosu daje pola, ali daje infrastrukturu, daje istraživače itd. to je nešto u čemu, u čemu naravno gospodarstvo nalazi svoj interes. Biti će raspisan jedan natječaj za jedan broj posdoktorana, isto jedno akutno pitanje, u ovom trenutku ima puno mladih ljudi koji su doktorirali i koji trebaju dobiti daljnju podršku. Ono na čemu zaklada mora raditi je upravo hrvatske znanstvene zajednice u ono što se naziva europsko istraživačko okružje. Uključivanje naših istraživača, naših instituta, naših sveučilišta, mi to moramo uključiti u europski istraživački prostor. Ni jedna zemlja zapravo danas pa ni najbogatije nema dovoljno sredstava da sama provodi istraživanja. Istraživanja su više nacionalna, ona se financiraju iz puno izvora, ali ono što je bitno je da one zemlje koje imaju najviše uspjeha na europskim natječajima, koji povlače najviše sredstava iz europskih fondova su one koje i najviše nacionalno financiraju. Jedna od prvih stvari koje nađete u formularima kad se prijavljujete na europske projekte je sa kojim sredstvima lokalno raspolažete. I to je ono što se pita, dakle mi moramo lokalno povećati financiranje na jedna pametan način da bi na osnovu toga uspjeli privući više sredstava. I ja se nadam da ćemo iduće godine imati malo bolje rezultate i da ćemo moći pokazati puno više financiranih projekata i da će projekti zaklade moći pokriti puno veći broj istraživača u Hrvatskoj. Na ovim sada natječajima koje smo proveli imamo lijepe uspjehe. Meni je žao, ima jako puno dobrih znanstvenika koji sada nisu uspjeli u ovoj kompeticiji dobiti projekte ali upravo zato kreće novi natječaj i ja vjerujem da ćemo uskoro taj broj moći povećati. Hvala vam lijepa.